Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Неможливо зареєструватися червоними… Ви ж приймали цей закон! Олександр Рафкатович, ви ж знаєте, лише зелена! Я не чую, Ірина Володимирівна. Ви проти? Ви проти всього? Це ваше кредо. Готові реєструватися? Прошу реєструватися, шановні колеги. Нагадую, реєстрація відбувається зеленою кнопкою "за". 18:34:09 В залі зареєстровано 311 народних депутатів України. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, у зв'язку з вимогою 152 народних депутатів України та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України ми сьогодні проводимо позачергове пленарне засідання Верховної Ради України. народні депутати України наполягають розглянути питання про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу. Переходимо до розгляду питання. Відповідно до пункту 25 частини 1 статті 80 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Згідно зі статтею 213 Регламенту Верховної Ради України питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві включається до порядку денного сесії Верховної Ради за пропозицією не менше як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, підтриманою їхніми підписами, і за яку проголосувало більше половини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Пропозиція про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійович внесена від 158 народних депутатів України. Відповідно до статті 85 Конституції України, статті 213 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві Рябошапці Руслану Георгійовичу. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Для того, щоб не запитувати: за що, то ви іноді послухайте. За включення до порядку денного третьої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання цього питання. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-279 Рішення прийнято. По фракціям покажіть. 207 - "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" – 29, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 15, "Голос" – 0, "Довіра" – 14, позафракційні – 14. Переходимо до розгляду питання. (Шум у залі) Я зараз… спочатку зачитаю, так як це передбачено. Це виключно за Регламентом. З мотивів не можемо взяти зараз. Відповідно до Регламенту пропонується наступна процедура розгляду цього питання. Доповідь народного депутата України Максима Аркадійовича Бужанського від ініціаторів внесення пропозиції – до 15 хвилин. Відповіді доповідача на запитання представників депутатських фракцій, депутатських груп, народних депутатів – до 15 хвилин. Співдоповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Дениса Анатолійовича Монастирського – до 10 хвилин. Відповідь співдоповідача на запитання депутатських фракцій, депутатських груп, народних депутатів – до 10 хвилин. Виступ Генерального прокурора Руслана Георгійовича Рябошапки – до 15 хвилин. Його відповіді на запитання представників депутатських фракцій та депутатських груп, народних депутатів – до 15 хвилин. Виступи від депутатських фракцій та груп – до 21 хвилини. Виступи від народних депутатів – до 6 хвилин. Таймінг розгляду цього питання – до 1 години 50 хвилин. (Шум у залі) З приводу чого? З мотивів? Зараз немає з мотивів. Ні. Давайте не плутати: з мотивів та процедури. Переходимо тоді до…

наша політична сила звернулася до Апарату Верховної Ради України надати нам підписні листи для проведення позачергової сесії Верховної Ради України, на якому розглянути заяву Верховної Ради до шостої річниці анексії Криму, а також внести внести до порядку денного питання, що стосуються індексації пенсій. Ці пункти підтримували фракції "Голос" і "Батьківщина". Але я маю поінформувати вас, що нашій політичній силі протягом двох днів так і не видали підписні листи.

При всій повазі, давайте бути коректними по відношенню один до одного. Переходимо до розгляду питання, яке включено в порядок денний позачергового засідання Верховної Ради України. Обговорення… переходимо до виступів. Слово надається представнику від ініціаторів народному депутату України Максиму Аркадійовичу Бужанському.

Шановні колеги, шановна президія, шановні українці! Вже весна, а де ж посадки весною? Немає. Як ви пам'ятаєте, вся країна чекала, що весною будуть посадки. Цього чекали не тільки виборці Президента Зеленського та "Слуги народу", цього чекали всі, хто не сприймає п'ять років мародерства, п'ять років спекуляцій на крові, на патріотизмі наших громадян, п'ять років, коли нам лгали в очі та крали

Крали на житті та крали на смерті. Ви всі знаєте так звану "справу Свинарчуків", "Укроборонпром". Чиїми партнерами були Свинарчуки? Хто тут у країні не знає чиїми і де зараз Свинарчук? Він дивиться футбол. А чому він дивиться футбол? Я розкажу вам, чому він дивиться його не з-за ґрат. Тому що наша країна не має Генерального прокурора. Немає Генерального прокурора України, є Генеральний прокурор Порошенка, Генеральний прокурор "Європейської солідарності" пан Рябошапка. Подивіться, хто захищає Генерального прокурора! Тільки 2 фракції: "Європейська солідарність" (ви бачили зараз, як вони це роблять)

Ця людина повністю, повністю змарнувала все те, чого чекали мільйони громадян. Вибачте. Хвилююсь. Давно чекав. Наша країна веде війну. Наша країна знаходиться в кризі. Ніхто не за ґратами. Ніхто не покараний. Ніхто не притягнутий до відповідальності. Але це не просто бездіяльність, це конкретна праця на заинтересованных осіб. Скажіть мені, будь ласка, чи чули ви вчора виступ виконуючого обов'язки Директора Державного бюро розслідувань пані Венедіктової, нашої колишньої колеги? Що вона казала? Вона казала, що 1 тисяча 200 справ не мають процесуального керівництва. Це банальна праця Офісу Генерального прокурора даже не в інтересах Петра Олексійовича Порошенка, котра теж не виконується. Ви всі добре знаєте – зруйнована прокуратура. Наша країна більше не має прокуратури. Так звана реформа, так звана атестація призвана вигнати геть фахівців, які не знають, як годувати поліцейського коня. Це єдине, що знає Генеральний прокурор Руслан Георгійович Рябошапка. На всіх тих, хто, як і я, підтримав його призначення на посаду Генерального прокурора України, лежить відповідальність за це. Так, я визнаю: це була помилка. Але дорослі люди, особливо державні діячі, як ми з вами, повинні свої помилки виправляти. Я пропоную вам, особливо тим 227 народним депутатам, которые підписали подання на висловлення недовіри Генеральному прокурору, визнати цю помилку і виправити її. І дати країні те, чого вона чекає: справедливості наприкінці-кінців і Генерального прокурора, який буде працювати, а не так, як оце, вибачте, пусте місце. Я вважаю, це наша відповідальність не тільки перед виборцями, ми не на виборах, перед громадянами. Хтось повинен сісти. Ніхто не тільки не сидить, ніхто навіть не ходить на допити, на працю не ходить. Марнує час, нудьгує. Я прошу вас забути, з яких ви фракцій. Я прошу вас пам'ятати, що ви всі депутати українського парламенту - Верховної Ради України. Я прошу вас виконати ваш обов'язок і відправити його у відставку. Зробимо його разом усі! Країна цього чекає. Я прошу вас зробити це. Дякую.

Репліка - Геращенко. Максим Аркадійович! тільки що прозвучали неприпустимі речі по відношенню до опозиції, до фракції "Європейська солідарність". Виступаючий на трибуні, по суті, визнав, що єдина мета, яка ставилася Генеральному прокуророві, це політичні репресії проти опонентів діючої партії і влади. І насправді я закликаю людей, які мають в першу чергу юридичний диплом, усвідомити, що те, що прозвучало тільки що з трибуни, це вже є підставою після будь-якої справи подавати позови до Європейського суду з прав людини і говорити про те, що з найвищої трибуни парламенту тільки що прозвучав заклик до майбутнього Генерального прокурора бути на 300 відсотків Генеральним прокурором Зеленського. І ключова задача, яка ставиться, - це не законність, а просто розправа з опозицією, зі своїми політичними опонентами. Запишіться на запитання від депутатських фракцій та груп. Ні, з мотивів ні. Згадував фракцію "Голос"? Хвилина, репліка. "Голос", хто буде виступати? Соломія Бобровська. Соломія Анатоліївна. С.А. Насправді, коли я бачу, хто збирає підписи під Постановою про відправлення у відставку Генерального прокурора, а це друг Портнова, то для мене стоїть велике питання: де ж, шановні колеги, ваш заховався російський слід? А ваш російський слід в тому, хто сидить тут за трибуною. Так-так! Так от, ОПЗЖ і "слуги", які будуть відправляти їх у відставку, подумайте, це раз. А друге - це ваша перша весна. Сідайте, пане Бужанський!

Волошин Олег Анатолійович. Волошин Олег Анатолійович, включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, сьогодні не просто важливий момент. Це визначальний момент. Або ми доведемо, що ми є парламентом дійсно суверенної і незалежної України, якою не керують ззовні ті, хто хто дуже зацікавлений в тому, щоб зберегти нинішнього Генерального прокурора на своїй посаді, тому що дуже бояться і об'єктивного розслідування втручання в американські вибори 16-го року, і об'єктивного розслідування "справи "Бурісми", і об'єктивного розслідування інших справ, які тут чинили "соросята" і їх подельники за попередні 5 років. І я не знаю, який тут ще має бути слід для того, щоб довести, що ті люди, які сьогодні представляють глобалістські кола, які намагались встановити режим зовнішнього управління в Україні, вони намагаються сьогодні саботувати цю подію. А єдине питання у мене до Макса Бужанського. Чому ви не зробили це раніше? М.А. Я прошу вибачення, але був потрібен час на те, щоб це стало зрозуміло абсолютно всім, хто б які політичні вподобання не мав, якщо він, звісно, не сидить в тому куті нашої зали. Я не казав багато речей. Це Генеральний прокурор, який приймав в своєму кабінеті вбивцю, вибачте. Це Генеральний прокурор, котрий не знайшов час для зустрічі з мамою вбитого Бузини. Це Генеральний прокурор, якому було байдуже, що відбувається в країні, його цікавила тільки його власна особа та власна співпраця з тими, кого мені огидно згадувати. Дякую. БОБРОВСЬКА С.А. Ви знаєте, це ганебно і соромно знаходитися в залі, коли тут є не тільки так звані вже квадратні вуха від цього слова "соросята", а є ще "путінята". це ті, хто опоненти цієї держави, а не політичні опоненти. Це перше. А друге питання. Пане Бужанський, а ви спілкувалися з татом Катерини Гандзюк, вас це не цікавить, ні? А активісти і тато вам скаже про те, що спілкувалися і нарешті почалися зрушення в справах нападів на активістів. Так от питання: а ви збираєтесь покривати вбивць чи у нас Олесь Бузина національний герой? Дякую. Я вважаю, що "путінята" – це мався на увазі пан Вакарчук, який не сплачував податки роками та крав у нашої армії, який співав на концерті в Мінську, коли ми голосували законопроекти щодо оборони нашої країни. Оце, мабуть, "путінята". Ви думайте хоть іноді, коли кажете. Що касается батька Екатерины Гандзюк. Я як народний депутат та всі тут обіцяю, що ми зробимо все, щоб при будь-якому наступному прокурорі вбивці були покарані, ким би вони не були. Дякую.

Бондар Михайло Леонтійович. чи мав підписати Генеральний прокурор підозру Медянику, Корявченкову, Тищенку у зв'язку з інформацією, яка недвозначно вказує на корупцію і службові злочини. Я вважаю, що Генеральний прокурор має підписувати підозри будь-якій особі, для притягнення якої є достатньо висновків висновків органу, який ініціює цю підозру. Нема ніякої різниці, про що йдеться мова: або це народний депутат нашої фракції "Слуга народу",

Дякую. Шахов Сергій Володимирович. Скажіть, будь ласка, чи готові ми зробити тимчасову слідчу комісію разом з усіма фракціями, якими будемо голосувати і підтримувати, з приводу Луганської області, де сьогодні іде війна, 79 кримінальних проваджень, які ще але не розслідувались? Саме серйозними грабіжницькими схемами, вбивством Сергія Самарського, також нашого колегу-журналіста, громадського діяча, за якого неодноразово говорив. Ми були у пана Рябошапки 3 місяці тому. Жодної відповіді ми не отримали. Ні Вельможний, ні Сухов, ні Шахов. Скажіть, будь ласка, чи готові ми сьогодні розслідувати кримінальні провадження і в ТСК подивитися на те, що шахтарям не виплачувалися заробітні плати? Ніхто не відповів за те, що сьогодні за статтею 175 ніхто не відповів Кримінального кодексу. Сергій Володимирович, я ж на початку регламент оголосив. Ви зараз питання задаєте Бужанському? Чи він може взяти це розслідування?

що ми всі повинні сприяти розслідуванню будь-яких випадків правопорушень, бездіяльності органів правоохоронних, в тому числі і Офісу Генерального прокурора, про що б не йшла мова. Ми всі тут громадяни України, ми всі народні депутати України. Іонушас Сергій Костянтинович. Немає питань. Дякую, пане доповідач. Сідайте, будь ласка. Слово для співдоповіді надається голові Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Денису Анатолійовичу Монастирському. До 10 хвилин. Шановні колеги, наш комітет вчора розглянув проект постанови, яку сьогодні ми розглядаємо на позачерговому засіданні Верховної Ради, і вирішив: оскільки є воля понад 200 народних депутатів, ця постанова має бути винесена в зал, і ми щодо неї маємо визначитись шляхом вільного голосування. Проте хочу зауважити, 6 місяців тому ми надали безпрецедентні повноваження Генеральному прокурору України терміном на два роки. І мені не байдуже, хто буде виконувати ці повноваження наступні півтора року. Безперечно, реформа прокуратури має бути продовжена і буде продовжена наступником Генерального прокурора. Генеральний прокурор має сформувати стратегію координації реформування кримінально юстиції. Цього, на жаль, не було зроблено за останні 6 місяців. Безперечно, ми тут з вами в залі маємо повернутись і скасувати правки Лозового, як це зробили півроку тому, а і дуже тверезо і відповідально переглянути баланс повноважень між стороною обвинувачення і стороною захисту, для того щоби органи правопорядку мали реальну можливість притягувати до відповідальності винних осіб. Минулого року нам з вами було необхідно відтермінувати запровадження одного з надважливих інститутів - інституту кримінальних проступків, який розподіляє кримінальні правопорушення на злочини та проступки. Ми відклали це на півроку. І це наша з вами і задача Генерального прокурора для того, щоби 1 липня 2020 року цей інститут нарешті запрацював. Саме він має змінити дуже серйозно і розвантажити систему досудового розслідування, а саме слідство для того, щоб вона зайнялась розслідуванням злочинів. Одним із ключових етапів, який потрібно здійснювати Генеральному прокурору, - це запровадження електронного кримінального провадження. Ми всі з вами говоримо про діджиталізацію. І в цьому плані це би розвантажило і слідство і суд. Нарешті, в час війни ми маємо визначити, чи має існувати в структурі прокуратури Спеціалізована військова прокуратура. Без цієї відповіді ми не зможемо продовжити цю роботу і отримати розслідування, які сьогодні потрібні країні. Крім цього, останнє хочу згадати: про реформу Академії прокуратури. Це не має бути зміна вивіски і, головне, не має бути втрата тих цінних кадрів науково-педагогічних, викладацьких, які там сьогодні працюють. Він має бути створений, нехай називається "тренінговий центр" або по-іншому, але це має бути потужний центр підготовки та перепідготовки прокурорів. Це є важливо. Хто буде це робити, ці всі пункти? Хто буде це вирішувати? Давайте визначимо це сьогодні. Дякую вам. Дякуємо. Денисе Анатолійовичу. Прошу записатися на запитання від депутатських фракцій та груп.

шановні народні депутати, український народ! Денис Анатолійович, скажіть, будь ласка, такі речі. Ми не одноразово говорили на комітеті, де був присутній Генеральний прокурор. Дійсно, ми декілька разів слухали про те, що реформа відбулася, вона продовжується., задавали незручні такі питання. Але скільки разів ми на комітеті, крім виступів і всього іншого, проблемні питання піднімали саме по роботі правоохоронного органу, того чи іншого! Скільки разів я особисто задавав питання Генеральному прокурору і піднімав щодо відповіді Генерального прокурора на ті чи інші депутатські звернення і запити! Чи були проблематики у нас на комітеті, яким чином додатково, чи інформував Генеральний прокурор комітет, крім своїх виступів, на його засіданні, щодо реформування, щодо контрольних резонансних, кримінальних проваджень і все інше? Дякую. Дякую, Григорій Миколайович. Як ви знаєте ми на засіданнях комітету профільного сім разів звертались до питань, пов'язаних з діяльністю органів прокуратури. Тричі в цих засіданнях брав участь особисто Генеральний прокурор. Всі питання, які формувались на комітеті, які були озвучені і на які не були дані відповіді, і на які були дані відповіді, ми направляли стенограму Генеральному прокурору, а потім відповідь надсилалась кожному народному депутату. Я думаю, що, звичайно, наші можливості контролю є дещо обмеженими, але попри те основні питання, про які я наголосив, сьогодні мають бути під нашим з вами чітким контролем, як членів одного комітету. Дякую.

Пане Денисе, дуже дякую за виступ такий полум'яний. Скажіть, будь ласка, чому комітет уникнув своєї відповідальності дати, власне, юридичну оцінку "бредням Портнова", які написані в аргументації постанови? А саме те, що Рябошапка винен у тому, що суд відпустив під заставу Альперіна, що саме Рябошапка винен в тому, що зменшена застава Садовому, що саме Рябошапка, якого, до речі, добилися нарешті прогресу в справі, хто замовив Катерину Гандзюк, не діє в цій справі. Дайте ви хоча б як юрист юридичну оцінку, якщо комітет, як Пилат, тупо "умив руки". Перепрошую, але я представив тут позицію профільного комітету і більше до неї додати нічого не можу. Якщо ви потребуєте відповідей, ви можете запитати членів комітету або потім подивитися результати голосування. Павленко. Ар'єв Володимир Ігорович 19:02:58 АР’ЄВ В.І. Шановні громадяни України! Ініціатор цього шоу кілька хвилин тому чітко означив мету зняття Генерального прокурора України. Але є така газета, досить відома і впливова у світі, і називається вона "Нью-Йорк таймс". Минулого тижня 28 лютого там була розміщена стаття, в якій чітко було сказано, що провадження проти п'ятого Президента Порошенка сприймаються як політичні переслідування. І у мене тоді питання: чи усвідомлюєте ви, що ви суттєво підриваєте імідж України як правової держави? І тоді ви можете робити діджиталізацію, "інвестиційні няні", робити все, що завгодно, хоч кульбіти з переворотом, але жоден інвестор і жоден нормальний нормальний партнер тоді з Україною мати справу не може і ви перш за все ставите під удар саме Україну. 19:04:04 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Дякую за запитання. Ми з вами прекрасно розуміємо, що питання притягнення будь-якої особи до кримінальної відповідальності є повноваженням органу досудового розслідування. Тому давайте ці питання спрямуємо саме їм. Дякую. Дякую, шановний головуючий. Доброго дня, українці, доброго дня, шановні народні депутати! Денис Анатолійович, у мене до вас питання таке. Відчуваючи градус, який знаходиться в залі, я вже бачу, що є голоси для того, щоб відправити у відставку пана Рябошапку. Але в мене питання: що буде далі? Чи буде ваш комітет, який ви очолюєте, більш суб'єктний, чи він більше буде впливати на реформування Генеральної прокуратури, чи та вакханалія, яка була спочатку по розгону професійних людей, яких просто звільнили? Що ви будете робити потім? Дякую вам. Дякую за запитання. Ми всі з вами розуміємо, що відповідь на ваші питання лежить в першу чергу в імені Генерального прокурора. І я думаю, що при представленні цього імені ми з вами повернемося саме до тих питань. Дякую.

підготував європейський - ви знаєте, да? – Закон про прокуратуру. Його схвалила Рада Європи, його схвалила Венеційська комісія. І вони вимагали єдиного – це незалежного прокурора від політичного впливу. І чотири роки вони на цьому наполягали. Ми це зробили, і була введена норма така: КДКП, тобто комісія, яка… Верховна Рада не могла зняти Генерального прокурора без її висновку. Сьогодні у вересні 1032 зняли цю норму, ви дали можливість повернутися закону у 1991 рік. Прокурор має дуже великі повноваження, і тепер буде дуже багато тих, хто хоче полювати на цю посаду. Не вважаєте ви, що дуже багато тих, хто буде бажати політичної крові з позиції Генерального прокурора? Дякую. 19:06:30 Наголошую, що дані повноваження, які ви перелічили, вони є тимчасовими і терміном на два роки. Це якраз той термін, який необхідний для реформи органів прокуратури, які розпочаті. Після цього, я думаю, що вже в кінці цього року або наступного року ми з вами маємо прийняти оновлений Закон про прокуратуру, який буде відповідати всім європейським стандартам. Дякую вам. Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Пане Денис, моє питання практично співпадає з питанням мого колеги Мамки, і пов'язане воно з питанням комунікації, спільної відповідальності, в тому числі і народних депутатів, і правоохоронних органів. Тому що всі разом ми зацікавлені в тому, щоби робити правильні справжні реформи. Так от, я вам нагадаю наші стосунки, скажімо, з Міністерством внутрішніх справ. Кожного місяця члени комітету бували в підрозділах Національної поліції, в навчальних закладах, зустрічалися з керівництвом, щоб зрозуміти що там відбувається. Водночас з органами прокуратури у нас не було під час проведення реформаторських дій таких контактів. Можливо, в цьому ті проблеми, які склалися, можливо, потрібна наша більш активна допомога в проведенні цих реформ? Мені здається, над цим всім потрібно подумати. 19:08:12 МОНАСТИРСЬКИЙ Д.А. Дякую вам. Ну, це, власне, було більше виступ, ніж запитання. Єдине, що можу сказати, що, як я повторю, що Генеральний прокурор тричі був на засіданнях в нас в комітеті, але ми в той же час з вами, звичайно, маємо поїхати до рядових прокурорів ,поговорити з ними щодо тих результатів реформи і тих необхідних корекцій, які потребують саме це. Пропоную зробити це на наступному тижні. Дякую. Денис Анатолійович, час на відповіді вичерпаний ваш. Слово надається Генеральному прокурору Руслану Георгійовичу Рябошапці. Регламент – до 15 хвилин. Доброго вечора. Я не знаю, яке буде рішення, я, в принципі, здогадуюсь. Але я хочу, користуючись нагодою, звернутися до людей і до кожного українця. років українська прокуратура була інструментом тиску та політичних репресій. І в цьому залі є люди, які відчули це на собі. 28 років ця інституція не мала жодної довіри до людей. 28 років прокуратура була джерелом власного збагачення для обраних, як результат – олігархи в прокурорських погонах. Ми робимо реформу прокуратури, яка вже увійшла в історію України. Ніколи раніше за 28 років прокуратура не зазнавала такого масового очищення та оновлення. 729 прокурорів, які не пройшли тест на фаховість та доброчесність, були звільнені. А ті, хто залишився, стали вдвічі більше цінувати свою професію, і в першу чергу тому, що вперше за 28 років вони відчули незалежність – їм не дають незаконних вказівок. Всього третій місяць з цих 28 років нова прокуратура живе за законом. Тому я стою в цій залі і саме тому стоїть питання моєї відставки. Через те, що ті, кого ми позбулися, хочуть повернутися і жити далі, як вони жили ці 28 років. Що зроблено за ці три місяці життя за законом? Давайте почнемо з катувань. Ви чули, щоб правоохоронців судили за катування наших громадян? За три місяці ми відкрили 27 проваджень, 7 правоохоронців притягнули до відповідальності за знущання та катування наших співгромадян. Ви коли-небудь чули за незаконне… щоб когось судили за незаконну вирубку та продаж лісів? І я не чув. Але за три місяці життя за законом ми відкрили більше 3 тисяч кримінальних, притягнули більше 60 осіб до відповідальності, в тому числі керівників лісгоспів. В судах вже понад 300 обвинувальних актів. Скільки людських доль зламав незаконний ігорний бізнес? Цієї статистики навіть немає, тому що за кожним гральним бізнесом стоїть прокурор або поліцейський. За три місяці життя за законом ми припинили діяльність більше тисячі незаконних гральних закладів, і це означає, що ми вберегли сотні тисяч людських доль. А тепер про гроші, про гроші, вкрадені в українців. За три місяці життя за законом ми притягнули до відповідальності власників 12 банків, вони вкрали у вас 13 мільярдів гривень і вивели їх в офшори. Практично всі ці кримінальні справи були продані, злиті, заховані, закриті. Ми знайшли ці гроші, і ми знаємо, як їх повернути. Всі ці злочини були б неможливі без корупції і без корупціонерів. Політики хочуть посадок топ-корупціонерів – так, це правда, а прості люди вимагають справедливості там, де вони живуть і де вони працюють. Їх запит на справедливість – це припинити щоденні побори місцевих феодалів та князьків.

щойно ми затримали підполковника ДСНС, який брав хабарі з підприємців за те, щоб закривати очі на порушення Закону щодо пожежної безпеки. Наслідки таких злочинів ми бачили в Одесі, коли заживо згоріло багато людей. Ми вперше в історії України притягнули до відповідальності очільника обласного ДСНС за недбалість, яка призвела до загибелі людей. І запит на справедливість – це не лише посадки. Наші прокурори повертають українцям захоплені землі, ліси, майно, підприємства. За 3 місяці життя по закону прокурори повернули 29 елеваторів, 10 тисяч гектарів земель та повернули до бюджету більш ніж п'ять мільярдів гривень. Тільки в Затоці біля моря, де відпочивають українці, ми повернули 48 земельних ділянок. Майдан. Ми не втратили жодної справи, ми не втратили жодного дня розслідувань. І зараз майже кожного тижня ми відправляємо до суду нові справи, притягуємо до відповідальності нових осіб – і це через шість років Війна. Ми створили спеціальний департамент, який збирає та передає до Міжнародного кримінального суду та національних судів докази збройної агресії Росії. Нами зафіксовано вже більше десяти тисяч злочинів, у тому числі воєнних. Ми притягнули до відповідальності за злочини, пов'язані з війною, 86 осіб, 40 – очікують на суд і 27 – вже відбувають покарання. Біллю війни є також небойові втрати. Люди, які пройшли війну, і навіть ті, які є в цьому залі, знають, що це таке, але ніхто ніколи не хотів цим займатися. Ми створили спеціальний підрозділ, який працює з рідними загиблих для встановлення істини та справедливості. І насамкінець. Постанова, внесена ініціаторами, побудована на відвертій брехні та маніпуляції. І мене не цікавить думка Бужанського. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою та відповіддю цій постанові є лист батька Катерини Гандзюк, у якого нарешті з'явилася надія, що вбивці його доньки будуть покарані. Я не став нічиїм "слугою". Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна змусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але я йду для того, щоб повернутися. ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Георгійович, я вибачаюся, відповіді на запитання.

Запишіться, будь ласка, на виступи від депутатських фракцій та груп.

Бондар Віктор Васильович. Батенко Тарас Іванович. Шановні друзі, те, що Генеральний прокурор залишив зал парламенту – це сумно, але трагедії не сталося, це по-перше. По-друге, Україна не Росія, де Генеральний прокурор може обіймати посаду протягом 14 років поспіль, я маю на увазі останнього Генпрокурора Юрія Чайку, якщо такого пам'ятаєте, і знаєте, який забезпечує авторитарну вертикаль Російської Федерації. По-третє, ми нещодавно, тобто вчора, відправили у відставку уряд України, який не справився з тими викликами, які сьогодні стоять перед Україною. І я вважаю, що сьогодні, і наша депутатська група "За майбутнє" вважає, що сьогодні у нас іде до повного фактично розвалу системи органів прокуратури. Подумаємо: з-понад 1 тисячі 300 прокурорів Генеральної прокуратури України чисельність прокурорів ОПГУ сьогодні близько 600. Відповідно кількість справ для одного прокурора збільшилась, від чого і збільшується навантаження на одного прокурора і страждає якість підготовлених справ. Протягом останнього року відбувся системний занепад прокуратури. В середньому сьогодні прокурор обласної ланки отримує в день від 50 до 100 звернень. Вдумайтесь, до 100 звернень в день, які об'єктивно, якісно, фахово неможливо розглянути за короткий період часу. Спостерігається великий недобір в прокуратурах на районному рівні, я не кажу про Офіс Генерального прокурора, на районному рівні, враховуючи, що прокурорам доводиться бігати по судах і захищати там справи, хоча в Законі "Про прокуратуру" все написано прекрасно. Під час проведення переатестації було обрано такі стислі часові рамки, що було поставлено прокурорів перед вибором: або вчити відповіді на тести, або розслідувати справи. Ну, це ж правда, друзі. Для прикладу, коли переатестацію проходив Головний офіс Генпрокуратури, він мав 6 тисяч атестаційних питань. Для середньої ланки прокуратури сьогодні число питань збільшили до 6 тисяч 700, і які працівникам прокуратури довелося вчити всього за один тиждень. І сьогодні останній день цих переатестацій. О 12 годині ночі прокурори проходили переатестацію на тему психології. Це якось негуманно і непрофесійно для такої професійної команди. І сьогодні, між іншим, останній день цієї переатестації, як я вже сказав. Тобто Офісом Генпрокурора були створені умови, що фахівці не набрали відповідної кількості балів, і відтак фахових прокурорів стало менше. Друзі, у нас були різні генеральні прокурори. У нас був Віктор Шишкін – перший Генеральний прокурор України, до якого ми ставимось всі з великою повагою. У нас був Віктор Шокін, якого ми пам'ятаємо за "тепловізорним" замахом на самого себе. І я би не зациклювався на прізвищі прокурора. Нам треба таку Генеральну прокуратуру професіоналів, від роботи яких рядові чесні українці будуть почувати себе захищеними. Дякую. Дякую, шановні колеги. Сім місяців тому я пригадую Руслана Рябошапку як яскравого, такого красивого представника "дрім тіму" команди Володимира Зеленського, якого возили по Європам, по Парижам і показували молоде, оновлене обличчя діючої влади. Що я бачу сьогодні в залі? Сьогодні в залі я бачу, як його звільняє сама влада, називаючи словом "воно", демонструючи, очевидно, високий рівень політичної культури, ну, і, напевно, рівень взаємин всередині своєї команди. Ну, такий собі сигнал. Президент, правда, сказав м'якіше. Президент сказав, що він не справився. Давайте розберемо, чим ми запам'ятали Руслана Рябошапку, з чим він справився, а з чи ні. Ну, я вам скажу, перше, що я пригадую, це, очевидно, справи проти ветеранів і волонтерів. Сам Генпрокурор потім визнав, що доказів, на його думку, не є достатньо. Але Юлія Кузьменко, Riffmaster перебувають за ґратами вже не перший місяць, Яна Дугар – на домашньому арешті. Замість цього ми побачили звільнення "беркутівців", які з 15-го року були за ґратами, але яких відпустили сьогодні, віддали російським бойовиками. Ну, напевно, треба було комусь політично попіаритися. І, напевно, треба було десь продемонструвати новий політичний курс України. Що ми побачили ще. говорили з вами про справедливість, якщо ми позбудемося депутатської недоторканності. У нас є перша підозра, підписана Генеральним прокурором Русланом Рябошапкою. Вона підписана з якого приводу нашій колезі Софії Федині? З приводу того, що вона записала ролик в You Tube, де сказала, що ніхто не безсмертний. І за це вона отримала політичну… фактично політично мотивовану підозру. Але чи за це сьогодні, чи за ці прорахунки звільняють Руслана Рябошапку? Ні, його звільняють за те, що він мало підписав політично мотивованих підозр. І про це сьогодні оголошується з цієї найвищої трибуни буквально в цій залі, показуючи повне нищення будь-яких європейських стандартів, відкриваючи повну дорогу до Європейського суду з прав людини будь-яким політикам, проти яких такі політично мотивовані підозри будуть виписуватися. Його звинувачують в тому, що він зустрівся з послами. Колеги, а з яких пір зустріч з послам ЄС і НАТО стало злочином в Україні? Може, ми розвернули свій зовнішньополітичний курс? Давайте будемо відвертими. Насправді історія з Русланом Рябошапкою – це про те, як отримати ще більш свого Генерального прокурора, як зі 100 відсотків свого Генерального прокурора отримати Віктора Пшонку, який буде підписувати і штампувати ці політично мотивовані підозри. Оцей шабаш, який ми сьогодні спостерігаємо, проросійських сил, партії влади разом з олігархами, знаєте, таке відчуття, що ви зараз зробили не Руслана Рябошапку, ви робите самі себе. Власенко Сергій Володимирович. Шановні колеги, виступаючи з цієї високої трибуни 2 дні назад, вчора, пробачте, Президент України сказав: "Я не впливаю на правоохоронну систему". Це викликало шалений сміх в залі, тому що кожна людина, яка знаходиться в цьому залі, кожен громадянин України чітко розуміє, що Президент впливає на правоохоронну систему, і те, що сказав Президент – це є відвертою неправдою. Всі пам'ятають стенограму розмови, де Президент наш сказав іншому Президенту про те, що Генеральним прокурором буде призначено на 100 відсотків його людину. Так, я теж проти того, що зараз відбувається в Генеральній прокуратурі, коли професіоналів виганяють з роботи, коли проводять конкурси. Але скажіть, будь ласка, чи це відбувається часом не на підставі законопроекту Зеленського, проголосованого більшістю Зеленського і підписаного Зеленським? Давайте скажемо чесно. І сьогоднішнє засідання би не відбулось, якби не було команди Президента Зеленського. Скільки ініціатори збирали підписи – місяцями. І не могли зібрати до тих пір, поки декілька днів назад не поступила команда. У мене просте питання: чому Президента немає тут? Чому Президент не прийшов і не пояснив, чому він призначав Рябошапку? Чому він хоче звільнення Рябошапки? І якщо сьогодні буде рішення парламенту, то давайте всі скажемо відверто: це не рішення парламенту, це рішення Президента Зеленського - зняти Генерального прокурора, який виконував політику Зеленського, добре чи погано, він виконував політику Президента Зеленського. Ви знаєте, що мене непокоїть? Мене непокоїть те, що вчора під час звіту силовиків прозвучала страшна річ. Було сказано, що треба добитися ефективної взаємодії правоохоронних і судових органів. Я знаю період країни, коли така взаємодія була. Це 1937-1939 роки і період Януковича. Ми категорично проти цього. І ще одне питання. Скажіть, будь ласка, а хто наступний? Наступний - такий самий на 100 відсотків хлопець Президента або дівчина Президента. Буде такий самий хлопець Президента. Тому фракція "Батьківщина" не буде приймати участі в кадровому шабаші Президента діючого по відношенню до Генеральної прокуратури. Краще обговоримо реальну реформу прокуратури, яка дасть людям реальну справедливість. Дякую. Юрчишин Ярослав Романович. Я не буду захищати Руслана Рябошапку. У нас, які не голосували за нього, які не голосували за закон, який шалено розширював права Генерального прокурора, є дуже багато питань до Генерального прокурора, який на 100 відсотків людина Президента. Це і поведінка в справі обвинувачення щодо Шеремета, вбивства Шеремета, це і безхребетна позиція у волонтерських справах. Я буду говорити проти зупинки реформи прокуратури. Тієї реформи, яку визнали наші міжнародні партнери. Тієї реформи, яка дала очистити центральний офіс Генеральної прокуратури на 60 відсотків від тих, хто і був запорукою цієї корупції. І зараз реформа іде на обласний рівень. ЇЇ можна критикувати, але вона зруйнує зв’язку з місцевими феодалами, яких, на жаль, виглядає, дуже багато в цьому залі, сподіваюсь, це не більшість, і корумпованими правоохоронними органами. І звісно, можна було би ставити питання про відставку Рябошапки, але не на базі брехливої постанови, написаної тотально в неправду. І цю неправду досить дорого оплачено, не ефемерними несплаченими податками лідера нашої фракції Вакарчука, а реальними коштами. 5,5 мільярдів доларів виявлені аудиторською компанією Kroll в махінаціях у "ПриватБанку". Тільки Генеральна прокуратура, спільно з детективами Національного антикорупційного бюро, почала активніше працювати по цій справі, так само, як і по справі "хто замовив Катю Гандзюк", так само, як і по багатьох інших справах, що виявилося – прокурор неугодний. Я хочу нагадати всім. Ми дали надзвичайно широкі повноваження Генеральному прокурору і це правильно. Тому що провести реформу можна тільки з надзвичайними повноваженнями. Але бачачи як як біснуються проросійські фракції і друзі Портнова, який, скоріше, писав цю постанову, і більшості – наступний прокурор буде точно проросійський. І тим вас, хто стояв на Майдані, я хочу просто запитати: хто наступний? Ми будемо голосувати проти завершення реформи прокуратури. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, щойно ми почули Генерального прокурора, який розвернувся, вийшов і не відповів на жодне запитання. Може, він правий, що реформа прокуратури відбулася. Когось призначали новими прокурорами. На місцях прокурори, знову-таки, гралися в політику, а не займалися реальними справами з якими зверталися народні депутати, а саме в групі "Довіра" народні депутати, обрані по мажоритарним округам по всій Україні: від Закарпаття до Луганщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Одещини, Донеччини. З цієї трибуни, я неодноразово заявляв про злочин, який скоєний проти простого робітника, шахтаря. Вчора про це говорив Президент України Володимир Зеленський. Хто буде відповідати сьогодні за те, що жодне кримінальне провадження не було розслідувано за статтею 175 Кримінального кодексу України? Хто буде відповідати за те, що сьогодні голодують діти, голодують сім'ї, батьки виїжджають за кордон? Я сам син шахтарів. У мене немає ні батька, ні матері, вони поховані в нашій українській землі, хочу зазначити. І тому я звертаюся, ще ми не знаємо, хто буде новим прокурором генеральним. Але ми звертаємося одразу взятися за ті кримінальні провадження, які стосуються кожного українця. Хто зруйновував 28 років, як і говорив Генеральний прокурор, хто зруйновував підприємства, затоплював шахти? Хто вирізав заводи на металобрухт і вивозив це за кордон? Хто продавав підприємства за копійки? Я можу назвати деякі з них: "Лисичанськсода". Сьогодні ріжеться, ще раз хочу зазначити, завод "Пролетарій". Люди знають, хто за цим стоїть. Вкрадене підприємство "Зоря" рубіжанське. І три місяці прокурор не призначав прокурора по цьому кримінальному провадженню. Вкрадені гроші, так, 20 мільйонів гривень на дорозі Карла Маркса в місті Лисичанськ. Хто буде відповідати? З цієї трибуни я говорив за губернатора Гарбуза, який розкрав півтора мільярди гривень, які вибивала саме наша команда для області, для Луганської. Тому я звертаюсь,: з честю і совістю треба підходити до вирішення всіх питань з якими звертаються, будь-який не тільки народний депутат України, а будь-який громадянин. Сьогодні звертаюсь про те, що треба зробити тимчасову слідчу…

"Опозиційна платформа – За життя", народний депутат України Мамка. Жалко, що немає в залі Генерального прокурора, але все-таки хотів би сказати більш професійно, без політичних емоцій, які накаляються. І питання номер один: хто очолює правоохоронну систему в Україні? З тими повноваженнями, які надала йому Верховна Рада, – це Генеральний прокурор України. З старими змінами зробили новий закон, зробили новий орган, по суті, по паперу, але фактично залишилось все те ж саме. Хочу зазначити, що антикорупційна політика в Україні, також боротьба, очолюється тільки Генеральним прокурором. Чому такий висновок? Тому що Генеральний прокурор, Офіс Генеральної прокуратури має при собі заступника. Заступник Генерального прокурора України і керівник САП це у нас Холодницький, який очолює процесуальне керівництво по всім кримінальним провадженням, які є в НАБУ. Крапка. Відповідальна одна особа. Щодо атестації, яка презентована Генеральним прокурором, хочу сказати дуже прості речі. робилося дуже просто: змінювався штатний розклад, призналися свої люди - і цим все закінчувалося. На даний час нова реформа нічим не відрізняється, тільки введено комісію. Уявіть собі, що процесуальний керівник або прокурор того чи іншого регіону приходить на співбесіду. Пройшовши тести, які ніде не сертифіковані, які змінені з Офісу Генерального прокурора до територіальних управлінь, і 600 питань появилось нових, ніде не затверджені ,ніким не провірені. Він приходить на комісію і в нього приймають іспит, або співбесіда, визнають доброчесність, або якісь сумнівні операції, або записи в його декларації люди, які не мають відношення до правоохоронної системи, і вони можуть робити висновки. На даний час ми вже має рішення судів щодо поновлення осіб, яких звільнили в Офісі Генеральної прокуратури, і таких дійсно Генеральним прокурором було підтверджено 55 Основна проблема, дійсно, необхідно переживати за людей, за людей, яким завдано шкоди. Але вчора керівник, виконуючий обов'язки керівника ДБР сказала про цифру: більше тисячі кримінальних проваджень, де немає процесуального керівника. Хочу сказати, що правоохоронні органи, де Офіс Генерального прокурора, прокурори різних рівнів здійснюють процесуальне керівництво Григорій Миколайович! Ні, вибачте. Неклюдов Владлен Михайлович. Шановні колеги, дорогі українці! Я дуже добре пам'ятаю той день, коли ми обирали на посаду Генерального прокурора. Ми його підтримали, ми дали йому величезні повноваження, Президент надав йому політичну волю. Треба йому віддати належне за те, що він розпочав і взяв на себе відповідальність за реформи в орган прокуратури. І дійсно він очистив у певній мірі органи від тих осіб, які ганьблять своїми діями статус прокурора, він серйозно продвинувся у справі щодо вбивства Каті Гандзюк. Але, разом з тим, як сказав вчора Президент, прийшла весна, а результатів немає. І головні фігуранти на сьогодні не мають статусу підозрюваних. Ви знаєте, і от вчора після виступу очільника ДБР, в мене вже… цей виступ мене повністю переконав у тому, що прийшов час для змін. Коли ДБР готова повідомити про підозру, а Генеральний прокурор і його заступники шукають причину, щоб повернути проект підозри, то це йде вже всупереч очікуванням народу і обіцянкам Президента. Професія прокурора – це не професія адвоката, це не захист фігурантів, це вміння брати на себе відповідальність у складних справах, йти у наступ, коли потрібно ризикувати, особливо це стосується справ щодо державної зради та розкрадання майна в умовах війни. Якщо б Генеральний прокурор повідомив про підозру фігурантам у законний спосіб, народ би побачив, що ми відновлюємо справедливість, що закон один для всіх, що в нас, як казала Президент Естонії пані Керсті Кальюлайд на Мюнхенській конференції з питань безпеки, є rule of law, що кожен, хто вчинив злочин, має бути покараний. Генеральний прокурор, на жаль, не взяв на себе відповідальність відповісти на великий запит суспільства, і часу в нас вже нема, бо вже весна, а результатів ми не бачимо. Я скажу вам відверто, я би взяв на себе відповідальність і повідомив головним фігурантам про підозру. Я знаю, що той, хто прийде на заміну, це зробить і покаже суспільству, що ми готові відповісти на великий запит і повідомити про підозру тим, хто цього заслуговує і якісно організувати ще й інші… розслідування ще й інших резонансних кримінальних проваджень: і щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року, і щодо справ Майдану, і щодо посадових осіб Федерації футболу України, які крали бюджетні кошти, що виділялись на дітей. Генеральний прокурор – це такий локомотив всіх органів досудового розслідування, який їх рухає вперед задля захисту інтересів громадян, суспільства, держави. Таким локомотивом, таким лідером Генеральний прокурор, на жаль, не став. Як наслідок фігуранти не мають сьогодні законного процесуального статусу та зухвало підривають інститут президентства, загрожують національній безпеці та законності у суспільстві в цілому. За таких умов, коли дії фігурантів сплямовані на підрив авторитету всіх правоохоронних та державних органів та шкодять інтересам... Дякую. Владлен Михайлович, дякую. Час вийшов. Шановні колеги, запишіться на виступи від народних депутатів. Регламент – до 6 хвилин.

Шановні народні депутати, хочу звернути увагу про те, що питання розгляду постанови, воно не стоїть тільки сьогодні. Вчора на комітеті, коли розглянули постанову на засіданні комітету, проголосували, вийшов також Генеральний прокурор до засобів масової інформації і сказав дуже прості речі, що народні депутати або люди, які закінчили Шановні колеги, я вибачаюсь. Шановні колеги, шановні колеги! Михайло Борисович Радуцький. Радуцький, шановні колеги, трошки давайте, щоб ми... Я розумію, всі втомилися. Вчора, коли закінчилося засідання комітету, вийшов Генеральний прокурор до засобів масової інформації і сказав такі, на мою думку, образливі дуже речі, що, коли розглянули постанову, проголосували депутати, зверніть увагу, ті люди, які закінчили по 3 класи, які не можуть повністю нормально говорити, і про це сказано було ним особисто, прийняли рішення щодо реформування Офісу Генеральної прокуратури. Проблематика в правоохоронних органах, вона назріває, і, по суті, тільки Державне бюро розслідувань вчора з трибуни заявило, що більше кримінальних проваджень… більше 1 200 немає процесуальних керівників. По всім правоохоронним органам – також. Національна поліція, Служба безпеки України, податкова, інші - також немає процесуального керівництва. Якщо порахувати, більше 5 тисяч кримінальних проваджень, вони просто не розслідуються. І таке відношення просто Генерального прокурора… Вчора вийшов, обізвав народних депутатів про те, що по три класи закінчили, сьогодні просто на питання не відповів, розвернувся і пішов. На мою думку, це просто безобразно. Прошу передати Бакумову. На жаль, слово не передається в даному випадку. Вибачте. Арешонков Володимир Юрійович. І, шановні колеги, після цього переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, підготуйтесь. Володимир Арешонков, депутатська група "Довіра". Шановні колеги народні депутати! Шановні глядачі! Я хотів би зараз, щоб ми всі заспокоїлися і завершили сьогоднішню роботу, і прийняття рішення відбувалося в атмосфері професійної, в першу чергу, оцінки. Не політичної, не емоційної, тому що мова йде про керівника одного з найбільших і найважливіших правоохоронних органів, який саме має забезпечити стабільність, порядок в нашій державі. Так от, в першу чергу, мені здається, що Генеральний прокурор став певною мірою заручником саме не тому, що він, і тут я не зовсім погоджуюся з моїм колегою Максимом Бужанським, коли він говорить про те, що один з головних недоліків і недопрацювань прокурора те, що він не підписав якісь конкретні підозри окремим особам, політичним діячам. Я на це скажу так. Якби були якісно підготовлені матеріали, ні один Генеральний прокурор не відмовився б їх підписати. Але питання в тому, що найбільш важливішим є те, наскільки якісно відбувається сам процес реформування роботи і не тільки прокуратури, а всієї системи правоохоронних органів в державі. І якраз лідером і локомотивом в цьому плані, я погоджуюся з колегами, мав би бути Генеральний прокурор. І я вам хочу сказати, що ми переконалися, і зараз я звертаюся до тієї Координаційної ради, яка створена була при Президентові держави і яка мала була б напрацювати і запропонувати нам стратегію роботи правоохоронних органів України з чітким розмежуванням повноважень: за що відповідає ДБР, скажіть мені, на сьогодні? Це що, питання ДБР займатися тим, як голосували депутати за уряд в 15-му році? Скажіть мені, це що, сьогодні питання НАБУ, яка вартість проживання депутатів у готелі "Україна". А цим займаються роками слідчі цих правоохоронних органів. Треба відмітати всю дрібноту, зосередитися на серйозних справах. Прокуратура має виступати в ролі супровідника і справжнього керівника процесуального в серйозних справах по топ-корупціонерах і так далі. Тому сьогодні потрібна допомога прокуратури в завершенні реформування. І давайте на цьому зосередимося. І на завершення. Я вже чую про прокурора Луганської області двадцять п'ятий раз. То, може, все-таки йому пора піти у відставку? Дякую і закликаю до… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, займіть свої місця, підготуйтесь. Ми переходимо до прийняття рішення. Нагадую, що проект Постанови (реєстраційний номер 3154) про висловлення недовіри Генеральному прокурору внесений за пропозицією 158 народних депутатів… (Шановні колеги! …158 народних депутатів України. Згідно зі статтею 213 Регламенту Верховної Ради України прийняття Постанови про висловлення недовіри Верховною Радою Генеральному прокурору здійснюється відкритим… Відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і має наслідком його відставку з посади. Відповідно до статті 85 Конституції України, статті 213 Регламенту Верховної Ради України, статті 42 та 63 Закону України "Про прокуратуру" ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови, реєстраційний номер 3154, про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу. Готові голосувати?

За-263 Рішення прийнято. По фракціям покажіть.

Ще раз дякую всім за роботу. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую)